sa 3. točkom dnevnog reda - Prijedlog kandidata za izbor članova Državnog sudbenog vijeća Predlagatelj Odbor za pravosuđe. Odbor za pravosuđe dostavio je ovaj prijedlog na temelju članka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Materijale ste primili poštom. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Otvaram raspravu. Prijavljenih nema za raspravu. Zaključujem raspravu. Budući je predloženo više kandidata provest će se sukladno članku 231. Poslovnika tajno glasovanje,

Prijedlog